Mrdaković Todorović. **Ljubica Mrdaković Todorović** Hvala predsedavajući.Ja sam imala neke podatke koje želim da podelim sa vama i sa građanima, a ticali su prethodnog amandmana, tako da ću iskoristiti vreme da kažem nešto o licencama i o podacima vezanim za to.Stupanjem na snagu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, 6. novembra 2018. godine, izdavanje licenci za odgovornog projektanta, odgovornog urbanistu, odgovornog prostornog planera i odgovornog izvođača radova, prešlo je kao što znamo u nadležnost Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture.Od preuzimanja nadležnosti i izdavanja ličnih licenci do 17. januara 2020. godine, Ministarstvu je predato 1.523 zahteva za izdavanje ličnih licenci za 13 stručnih oblasti. Doneto je rešenje o obrazovanju stručnih komisija za izdavanje licenci po stručnim oblastima, a 14. aprila 2019. godine je izmena rešenja.Organizovan je rad stručnih komisija od polovine decembra 2018. godine, do sada je održano 98 sednica, stručnih komisija za 13 stručnih oblasti.Broj zahteva za koja su doneta rešenja, iznosi 1.197. Za podnete zahteve za izdavanje licenci redovno se na nedeljnom nivou organizuju zasedanja stručnih komisija, tako da svi zahtevi koji pristižu se raspoređuju za preglede od strane komisija po stručnim oblastima, prema redosledu zasedanja i u dogovoru sa članovima Komisije.Što se tiče velikih licenci, 2018. godine je izvršena vanredna provera važenja licenci za 101 privredni subjekat, koje su izdate u periodu od 2009. do 2015. godine, za 14 je utvrđeno da rešenja ostaju na snazi, a za 32 su izdata nova rešenja, a 54 privredna subjekta više ne ispunjavaju uslove za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo.Od januara 2018. do januara 2020. godine Ministarstvu građevinarstva je predato 339 zahteva. Ukupno je održano 25 sednica Komisije.

Dužnost narodnog poslanika me obavezuje da javnost podsetim na jedan istinit detalj iz političke karijere, odnosno ministarske karijere Zorane Mihajlović.Radi se o tome da je Zorana Mihajlović 2015. godine sa kartice ministarstva za ličnu potrošnju potrošila oko milion i po dinara. Dakle, to se nikako ne može nazvati nego krađa. Ona je navodno taj novac kasnije vratila, odnosno jedan deo je vratila odmah, a tek kada je u javnosti obelodanjena ta krađa onda je ona, navodno, vratila još 895.951 dinar.Pitanje na koje nikada niko nije dobio odgovor je kako se moglo desiti da bez ikakvih posledica ministar potroši milion i po dinara iz budžeta sa kartice Ministarstva?Drugo pitanje na koje nikada niko nije dao odgovor je – da li bi Zorana Mihajlović ikada vratila taj novac da nije u javnosti dospela informacija da je novac otet?Treće pitanje na koje nikada niko nije dao odgovor je – kako to neko olako može tako da skoro milion dinara da vrati, odnosno 895.951 dinara te 2015. godine? I vi se onda čudite zašto se Zorana Mihajlović u javnosti sumnjiči za kriminalne radnje, za malverzacije.Molim vas držite još malo, držite još malo, upravo je pokazala transparent – radikalska laž.

iz Srbije. Srbima u Drvaru želim što pre da se pripoje Republici Srpskoj. Srbima u Drvaru želim, kao i svim Srbima na teritoriji Republike Srpske Krajine da se što pre stvore uslovi da Srbi vrate Republiku Srpsku Krajinu. Niko od vas ne želi više nego mi. Ovoliko možda, ali više od nas ne.Pustite sada to Vučić je u Drvaru, pa ja ne smem da kažem da je Zorana Rekla da je Vučić izrekao radikalsku laž. Nisam ja, ona je. Što se nas tiče, Vučić kada kaže nešto iz radikalskog vremena, mi kažemo svaka čast, evo vraća se korenima. I odlazak u Drvar znači njegov povratak korenima i zato je to lepo.Što se tiče i ovog zakona i ponašanja današnjeg ministra Zorane Mihajlović, zaista moram, evo na samom kraju, kada je ovaj zakon u pitanju, da kažem da je ovaj incident koji je danas izazvala ili napravila bolje reći Zorana Mihajlović, porast parlamentarizma u Srbiji.

celu Narodnu skupštinu, sve potpredsednike.Ljudi, vas trojica potpredsednika niko nije smeo… Jeste Arsić u jednom momentu joj je izrekao opomenu, niko nije smeo da joj kaže sklonite taj transparent, transparent, ili nemojte tako da se obraćate poslanicima, nemojte da vređate poslanike. Niko od vas to nije smeo da kaže.Znate zbog čega niste smeli? Zato što smo mi u pravu kada kažemo da je ona špijun i da nju taj neko ko je postavio u Vladu toliko čvrsto drži da ona može sa svima vama da se ruga. Nije poslušala ni šefa. Završavam, molim vas. Ja vremena imam.

i da nikada ne bih slagala da imam još vremena, ako nemam. Nije lepo, ali dobro.(Predsedavajući: Meni je samo displej pokazao pogrešno. Izvinite.)Sve je u redu, nećemo se svađati zbog nekih 12 minuta. Vi ćete još dva da mi dodate i sve je u Zorana Mihajlović je, i ovom rečenicom ću ovo obraćanje da završim, porazila sve vas. Maja Gojković je pametna žena, ne kažem da vi niste, vas trojica koji ste tu sedeli, nije htela da dođe tu da se izloži opasnosti onoj što joj se jedanput desilo kada je Zorana Mihajlović, takođe, nezabeleženo u parlamentarizmu u mikrofon Maji Gojković, predsedniku Narodne skupštine, rekla – lažeš.

Sa tim krakom brže idemo do granice sa Mađarskom, smanjili smo gužve na Horgošu, satima se čekalo praznikom i krak, to je obilaznica oko Subotice koja povezuje prelaz Kelebiju sa auto-putem Horgoš – Novi Sad – Beograd. To je jedno veliko olakšanje za sve putnike i za Subotičane koji su trpeli da im prolazi teretni i tranzitni saobraćaj kroz sam grad. Dnevno je kroz sam grad prolazilo oko 300 šlepera

samog grada. U taj završetak „Ipsilon“ kraka uloženo je 2,8 miliona dinara. Ovo je urađeno za vreme Ministarstva gospođe Mihajlović. Gradila ga je naša firma „Vojput“.Još jedan od značajnih investicionih poduhvata koji je najavljen za izgradnju brze saobraćajnice Sombor – Kula - Bečej - Novo Miloševo – Kikinda je u planu.Gospođa Mihajlović je kao deo delegacije u Kini potpisala ugovor za izgradnju deonice brze pruge Novi Sad – Subotica,

Kineske kompanije.Taj deo deonice će se finansirati iz novog investicionog ciklusa Ta pruga je duga oko 108,2 km i na njoj će biti 49 podvožnjaka i nadvožnjaka i sličnih objekata.Htela samo da pitam gospođu Mihajlović dokle je stigla ova deonica oko Čortanovaca, odnosno od Stare Pazove do Novog Sada i kad će početi ova deonica da se radi od Novog Sada do Subotice?Htela bih samo još da kažem da treba da se rekonstruiše pruga od Subotice do Sente, 38,5 km, ili je možda već i rekonstruisana? Toliko. Hvala vam. Hvala, gospođo Repac.Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Hvala na pitanjima koje ste postavili i hvala na tome što vidite šta je sve Vlada Republike Srbije i Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture uradilo u prethodnom periodu. Jer, znate kako, bilo je i nekih drugih ministara saobraćaja i građevinarstva, ali smo mi tada bili poslednji u svetu po izdavanju građevinskih dozvola, ili su ti ministri otvarali po pet puta gradilište i nikad ih nisu završavali. Ali, mi smo to završili.Znate, bilo je puno onih koji su lagali ovaj narod i ništa nisu uradili i ostavili iza sebe. Neki danas sede u parlamentu. Ali, mi smo ti i naša obaveza jeste bila da završimo sve što možemo, najbrže što možemo.Pitali možemo.Pitali ste za brzu prugu Beograd-Budimpešta. Beograd-Novi Sad, brzim vozom 200 km na sat, Srbija će ići na jesen 2021. godine.Sve što se radi na obe sekcije, Beograd-Stara Pazova, Stara Pazova-Novi Sad, ide po dinamici koja je dogovorena. Znači, više ne može da se desi da mi kažemo u jesen 2021. godine - e, nije nešto gotovo. Dakle, jesen 2021. godine, od Beograda do Novog Sada ići će se brzim vozom.I po tome se razlikujemo od mnogih mnogih koji su i van parlamenta i u parlamentu. Dakle, mi ne lažemo. Mi govorimo ono što je istina i pokazujemo svakog dana na delu, sa svakim kilometrom puta i pruge koji završimo.Deonica od Novog Sada do granice sa Mađarskom, građevinski radovi će fizički početi u martu ove godine, dakle, 2020. godine. Minimum tri godine je potrebno da i ta deonica bude završena. Onog trenutka kada Srbija bude imala potpuno, od Beograda do granice sa Mađarskom, dakle, kada se završi ta treća sekcija, u tom istom periodu će i mađarska strana završiti svoj deo.Mi ćemo opet već 2021. godine početi i dole ka jugu deonicu od Beograda do Niša.Prema tome, kao što se završavaju putevi, tako isto se ulaže u osnovne koridore i to je ono što ljudi vide, bez obzira na sve laži i klevete koje možemo da čujemo o onima koji to rade. Hvala.

kakva je veza Zorane Mihajlović, Marka Čadeža, Jove Bakića, Marka Blagojevića, ima tu još dosta njih? Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan - oni su svi članovi jedne produžene ruke trilaterale u Srbiji, tzv. "Ist Vest Bridž grupe" i po priznanju samog predsednika te grupe, kada se Zorana Mihajlović učlanila u tu produženu ruku trilaterale,

zakon o kome će i najviše biti kasnije reči i taj američki intervencionizam koji je još Truman promovisao u Kongresu posle Drugog svetskog rata je Zorana Mihajlović i te kako vešto primenila, naravno, zbog činjenice da je lično promovisala, zajedno sa bivšim američkim ambasadorom, Kajlom Skotom, posao za "Behtel" za izgradnju Moravskog koridora koji je 300 miliona evra skuplji od cene koja je mogla da bude.Odlično što vi to držite, ali, eto, mi nećemo danas recitovati Prevera. I kud nađoste Prevera, pored Šantića ili, recimo, Jesenjina i svih onih drugih čuvenih pesnika, a pre svega srpskih rodoljuba o kojima mi mnogo više znamo nego mi.Dakle, gospođo Mihajlović, ovo su sve nepobitne činjenice.Gospodin Kovačić, koji je predsednik te produžene ruke trilaterale vas je kao takvu označio, i ne samo vas već i ove pobrojane likove, i kada mi kažemo da ste vi američki špijun u Srbiji, mi za to imamo zaista izvesna i veoma dobra saznanja…(Predsedavajući: Nemojte, koleginice Jovanović, stvarno nema smisla.)Ja

izuzetno smešnog, ali s druge strane, da ga ne potcenjujemo, opasnog lika u vidu novog ambasadora Godfrija u Srbiji. Sve su to činjenice na koje mi ukazujemo godinama.A da je tačno to, i malo pre ste, zaista, zaboleće vas ruke kad podižete taj transparent a znate da govorimo istinu, Vučić je ovde potvrdio i u Skupštini Srbije. Vi ste malo pre prekidali gospođu Radetu. Aleksandar Vučić je, kada je izabran za premijera, bio je čovek tu, rekao da kada je saznao da je Zorana Mihajlović karticu, evo sada da demonstriram, izvadim svoju ličnu, privatnu karticu… Hvala, koleginice Jovanović. Isteklo vam je vreme.(Nataša o tome da raspravljate koliko god želite, nemam ja ništa protiv, ali nema smisla da ministarku i potpredsednicu Vlade optužujete za špijunažu. Znate da su to najteža krivična dela i nije u redu da se to radi. Nema smisla. Ja moram u tom smeru da je zaštitim. Naravno, pozivam sve kolege da to urade, jer to nije korektno da radimo jedni drugima. Sve ovo drugo, Trumanova doktrina,

nekako u predvečerje ovog dana, kada raspravljamo o amandmanima na ovaj zakon, u predvečerje ovog saziva Narodne skupštine, ali i u predvečerje mandata ove srpske Vlade, možda je momenat da svi zajedno saberemo rezultate i vidimo šta je to što je u prošlim godinama radila ova Vlada.Čuli smo povodom zakona i povodom svih poslova Vlade u današnjem i u prethodnim danima dosta kritika. Većina njih je bila potpuno neosnovana. Čuli smo i neke stvari koje možda i ne priliče ovom uvaženom domu i koje same po sebi ni na koji način ne utiču na sve ono što je rađeno u Vladi i što će se raditi.Međutim, budite sigurni, poštovana ministarka, sve te stvari koje možda nisu prilične ovakvom jednom danu, će biti zaboravljene i vreme će ih prekriti. Ono što će ostati zauvek jesu rezultati, jesu kilometri, odnosno stotine kilometara puteva, pruga, hiljade gradilišta. I činjenica da je Srbija u prethodnim godinama ozbiljno ustala na noge, kako to metaforički kaže naš narod.Činjenica da je Srbija zemlja u kojoj se građevinske dozvole dosta lagano i brzo dobijaju, naravno, ukoliko se ispune svi zakonski uslovi i činjenica da je Srbija zemlja gradilišta. To je ono što će ostati za pamćenje.Međutim, budimo iskreni, sve to ne bi značilo ništa, kao u svakoj normalnoj kući, domaćinskoj, ukoliko nemate plan za budućnost.Vi ste sa predsednikom države napravili jedan ozbiljan plan za budućnost i ispunili ste i taj deo svog posla. Da vam budem iskren, i sam kad sam ga video i sam kada sam video obim poslova koji se planira uraditi u budućnosti, pa bio sam u najmanju ruku možda i zabrinut ili možda skeptik, kao i svaki drugi građanin.Nisam bio u strahu ili zabrinut da ne postoji volja da se ti poslovi urade, nego me je brinulo to da li postoji mogućnost i da li smo u stanju da uradimo jedan tako obiman i velik posao. Ako kao svaki ozbiljan čovek pogledam u prošlost i uporedim koje su to pozicije sa kojih je Srbija krenula te 2013, 2014. godine i to gde smo danas, pa sve te moje sumnje su bile odagnane i čini mi se da će možda biti lakše uraditi taj posao koji je pred nama, nego sve što smo uradili u prethodnim godinama.Nije samo Srbija napredovala u prethodnim godinama. Koliko smo mogli, a čini mi se dosta, pomagali smo naš narod i naš narod u okruženju je ozbiljno napredovao.Kao što reče predsednik države danas – šta je taj narod u okruženju bez Srbije i šta li je Srbija bez našeg naroda, a naročito bez Republike Srpske? Ozbiljna sredstva su ulagana u infrastrukturu u okruženju. Pre svega, tu mislim na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine i ovi današnji događaji u Drvaru i u Mrkonjiću su samo još jedna potvrda te politike i tog opredeljenja koje je prvi, da kažem, promovisao predsednik države Vučić, ali ni vaša Vlada nije zaostajala u realizaciji te politike.Kaže naš narod – što je pravo i Bogu je drago. Istini za volju ja moram da kažem da sam bio svedok i sam da ste i vi kao ministarka učestvovali u ozbiljnim projektima i ozbiljno pomagali naš narod u okruženju. Podsetiću samo na projekte pomoći obrazovanju našoj zajednici u Mostaru, asfaltiranje puteva u mnogim srpskim selima u Mostaru, izgradnji mostova, odnosno njihovoj obnovi na Drini. Tako da ste i sami ozbiljno doprineli realizaciji tog dela politike.Vreme i narod su najbolje sudije. Sud vremena već se polako vidi. Narod će svoj sud dati u aprilu, siguran sam, na načine kao što je to davao 2012. godine, samo možda još malo i ubedljivije.S

posao i što ste ispunili obećanja koja ste dali u danu izbora ove Vlade u ovom uvaženom Domu i time pokazali da ste zavredeli

da li je moguće ovako veliki investicioni plan Srbija 20-25 zaista realizovati, ali budući da iza nas stoje rezultati i sve ono što smo uradili u prethodnih četiri, odnosno pet godina, onda je potpuno jasno da možemo. Prvo, zato što imamo jedan stabilan budžet, zato što naš deficit pada, zato što možemo da garantujemo velike investicije na dugi niz godina i zato što smo, na kraju krajeva, pokazali. Dakle, mi se nismo služili lažima, nismo se služili kojekakvim klevetama, mi smo rekli – imamo problem, godine 2014. ili 2013. godine u Srbiji se samo obećavalo, a nije se radilo. Seli smo, zasukali rukave i završili koridore, otpočeli neke nove koridore.Danas koridore.Danas možemo slobodno da kažemo – da, sve što smo stavili, sve što je predsednik Srbije pokazao građanima Srbije da će se graditi u oblasti autoputa, uopšte u oblasti infrastrukture, to se zaista i realizuje. Negde smo na početku, negde smo na idejnom projektu, negde smo na završetku dokumentacije, a negde ćemo, Boga mi, početi i radove. To je ono što krasi SNS i sve ljude koji je predstavljaju ili su predloženi ispred SNS da vode ovu državu i zato ćemo to završiti.Kažem mi se ne služimo lažimo i mi nismo ti koji nemamo rezultate, jer oni koji nemaju rezultate i iza kojih stoje otprilike huškanje i pozivi na rat, oni nemaju, oni mogu jedino da kleveću, mi imamo ono što smo uradili, treba da budemo jako ponosni na to što smo uradili. Ja sam ponosna. Marinković** Hvala.Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. **Milorad Mirčić** Ovde se radi o formiranju komisije koja će, uprošćeno gledajući, ocenjivati stručnost, sposobnost i efikasnost diplomiranih inženjera. činjenicama govorim, ne služimo se sa lažima, obmanama, medijskim performansima, kako to priređuje ministar resorni.Grdelička klisura, sećate se te afere kada je stručno mišljenje bilo da je klizište, šteta nastala iz razloga zato što je preprojektova dokumentacija. Šta je uradio resorni ministar? Optužio je inženjere, optužio je struku. To je jedan od najvećih poraza, najvećih poniženja struke. Kako se obratila inženjerima? Biće im oduzeta licenca, direktna pretnja. Kako mi sada možemo da imamo, odnosno moje kolege inženjeri kako da imaju poverenje u ovakvu osobu koja nosi subjektivno mišljenje, ostrašćenost, mržnja, netrpeljivost? Zar to nije previše?Pored svih obećanja da će se izaći sa istinom vezano za klizište u Grdeličkog klisuri, evo koliko je vremena prošlo, završilo se kako se završilo, nema odgovornih. Ima. Preprojektovanje je napravljeno da bi se uštedelo u materijalu. Kada je optužen CIP i direktor CIP-a, rekao je čovek – nemamo blage veze sa tim, jeste li vi normalni, naša originalna dokumentacija je predata i ona garantuje sigurnost, kada je u pitanju Grdelička klisura.Ove priče – mi smo napravili autoputeve, pa ko je napravio do Leskovca autoput, da nije isti ministar to radio, pa ko je napravio do Niša, da nije isti ministar to radio, pa ko je napravio ove delove autoputa? Pravile su druge garniture. Sličnost između Šumarca i njegove priče i ovo što sad slušamo je toliko velika da čovek prosto ne može da poveruje da je DOS otišao sa političke scene. poslanik Aleksandar Marković.Izvolite. **Aleksandar Marković** Zahvaljujem, predsedavajući.Ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, nekoliko puta je danas rečeno,

gde je otvorena ekspozitura „Komercijalne banke“ i gde je danas otvoren pogon fabrike „Jumko“. To nije prvi put da na inicijativu predsednik Vučića Srbija na vrlo konkretan način pomaže srpskom narodu izvan Srbije, bilo to Republika Srpska, bila to Federacija Bosne i Hercegovine, bila to Crna Gora, Makedonija ili bilo koja druga zemlja u regionu i nastavićemo to da radimo još više u budućnosti i pomagaćemo naš narod uvek i na svakom mestu i to je trajno opredeljenje Aleksandra Vučića i SNS.Sa druge strane, ono što ću reći predstavlja suštinsku razliku između Aleksandra Vučića i SNS i Dragana Đilasa i Dragana Đilasa i ostalih iz Saveza za Srbiju. Zašto to kažem? Ako se neko pitao gde je Dragan Đilas i šta radi danas, eno ga u Briselu sa onim Zelenovićem iz Šapca, eno ih u Briselu gde opanjkavaju svoju zemlju, gde olajavaju svoju državu. Ovako to izgleda. Ovo je najsvežija fotografija. Evo ga Đilas, tu je i Zelenović, smeškaju se, primila ih je ona Tanja Fajon i mogu zajedno tamo da olajavaju i opanjkavaju svoju zemlju, drvlje i kamenje da bacaju na svoj narod i na svoju

odakle novac za ova putovanja po belom svetu, ajde za Đilasa znamo, on bar ima para, šta je njemu karta do Brisela i sve ostalo, smeštaj i šta već spada pod to, ali postavljam pitanje od kojih para je Zelenović putovao u Brisel? Da li od svojih ličnih para ili mu je ovo putovanje i ceo aranžman platila Skupština grada Šapca, jer je nažalost građana Šapca, još uvek gradonačelnik tog grada, još koji mesec do izbora?(Milorad mesta.)Zelenović, znate vi dobro kako se zove.Ne, ne, Petrović mu je mentor. To mu je učitelj, a Zelenović je gradonačelnik Šapca.Dakle, u krajnjem slučaju, ovo nije ni prvi put. Ovo je šesti ili sedmi put u poslednje vreme da putuju u Strazburg, u Brisel, drvlje i kamenje da bacaju i na državu i narod, ali jedina sreća u svemu tome je što građani imaju prilike da vide ko i na kakav način zastupa interese svoje zemlje u inostranstvu. Vučić u Drvaru, a oni u Briselu. Zahvaljujem. Hvala, kolega Markoviću.Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Sreto

ja sam mislio da vi volite svoju državu, nekako mi je to sasvim normalno da svaki građanin Srbije voli svoju državu, međutim, ako vi imate takav odnos prema onima koji su branili ovu državu u vreme kada je to trebalo i nazivate ih ratnim huškačima i priznajete neki sud za svoj sud i za legalan sud i tu smestite i sadašnjeg predsednika države, onda vi meni ne možete objasniti, ja ne mogu da verujem ni vama ni svim kolegama mojim narodnim poslanicima koje uvažavam, koji pokušavaju da vas odbrane. Nemoguće je to verovati.Mi imamo problem, odnosno predsednik ove države Aleksandar Vučić ima problem zato što je Vilijam Voker, kojem ste vi pomogli da ostvari izuzetno visoku zaradu, niste direktno njemu, ali kao vlasniku i nosiocu upravljačkih prava u toj firmi, vi jeste i onda se postavlja pitanje za koga vi to stvarno radite.Ima još jedno pitanje gde nekoliko investitora kažu i pitaju se kada će se izvršiti legalizacija objekata? Ni jedan od ovih investitora nije ni blizu simpatizera a kamoli člana SRS, ne bih sada da ulazim da li su ljudi u nekim drugim strankama, to je prosto i ustavno pravo i mogu to da budu.Zašto se čeka na ozakonjenje objekata gde su projekti izvedenog stanja predati, gde su sve primedbe koje su

Čeka se verovatno mogućnost, ono što sam rekao da po 110 evra po legalizaciju, odnosno dobijanju građevinske dozvole, po jednom kvadratnom metru stana, da i ovde nije takva ili slična situacija. Onda to dovodi da krajnji kupac sve plati. Onda to dovodi, da ne kažem, siromašenja, kupi onaj koji ima, ali do odliva mnogo sredstava koja ne bi morala da se potroše na taj način.Rekli ste da svaki odnos mora da prijavi saznanje kod korupcije.

Hvala predsedavajući.Pre svega, želim da pružim punu podršku potpredsednici Vlade Zorani Mihajlović, a posebno izgradnji 350 kilometara auto-puteva, što donosi nove investicije i otvaranje novih radnih mesta.

Bez racionalnog projektovanja budžeta i novih investicija, na kojima učestalo radimo, Bez racionalnog projektovanja budžeta i novih investicija, na kojima učestalo radimo, ne može se unapređivati ni privreda, ni dovoditi investitori, otvarati nova radna mesta, pa ni graditi stanovi za pripadnike snaga bezbednosti, niti ulagati u drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj.Do sada smo izgradili preko 350 km autoputa, kao što sam već rekla. Imamo tri međunarodna aerodroma, infrastruktura je znatno unapređena i novi investicioni plan „Srbija 2020-2025.“ predviđa vrednost projekata investicija u iznosu od 14 milijardi evra.Za infrastrukturu je planirano ulaganje od devet miliona evra, u nove autoputeve, kao i za rekonstrukciju 5.000 km postojećih puteva i železnica.Poštovani građani, pet milijardi evra će biti izdvojeno za putnu infrastrukturu, za železničku će biti izdvojeno 3,5 milijardi evra i ono što je jako važno našim građanima, jeste što će se realizovati izgradnja metroa u Beogradu, koja vredi 1,3 milijardi evra.U vodni saobraćaj je planirano da obezbedimo 275 miliona evra, a kada je reč o vazdušnom saobraćaju, tu ćemo kroz budžet obezbediti sredstva za dalji nastavak njihovog razvoja. Podsetiću naše građane da još maja 2010. godine, tadašnji gradonačelnik gospodin Dragan Đilas je obećao građanima izgradnju metroa.Gospodine Đilas, ostaćete u istoriji kao gradonačelnik koji je davao nažalost nemoguća obećanja, jer metro za vreme vaše vladavine, mi građani nikada nismo videli. Ostaćete u sećanju građanima po tome što ste hteli da gradite prokop na klizištu, u vaše vreme građani su vas molili da imaju kante za smeće, organizovani odvod smeća, kanalizaciju, trotoar u ulici. Građani su vas molili da napravite barem 10 km autoputeva kroz Srbiju, jer bi se na taj način doveli i novi investitori. Građani bi se približili jedni drugima.Beograd drugima.Beograd i Srbija su u vaše vreme nažalost bili nefunkcionalni, grad je bio unazađen, a državna kasa je bila u potpunosti prazna, da smo kao tadašnja nova vlada imali sredstva za dalji rad za svega 15 dana. Što vi niste primenili izgradnju velikog kapitalnog projekta, poput „Beograda na vodi“ na mojoj opštini Savski venac i mnogih drugih kapitalnih projekata, izgradnje autoputeva, razvijanja privrede, ali nažalost, državna kasa je bila prazna. Mi najbolje to znamo kada smo vas nasledili. Vama je bilo preče uzeti od građana 618 miliona evra.Uprkos našem iskustvu koje mi kao građani pamtimo, zaista moramo da nastavimo da radimo i gradimo budućnost Srbije. Na osnovu novog investicionog plana, predviđena je izgradnja 8.000 stanova, a već smo počeli izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Vranju. U prethodnoj godini smo svakako počeli izgradnju već navedenih stanova, kao što je Novi Sad, Niš, Kraljevo, Sremska Mitrovica i drugi gradovi.Ono što je važno napomenuti, jeste da tokom gradnje najmanje 80% materijala mora da bude domaćeg porekla. Dugujemo i veliku zahvalnost domaćim građevinskim koje se javljaju na tendere, jer veruju našoj vladi i veruju da poslovi nisu namešteni za nekoga.Budžetom za 2020. do 2025. godine, odnosno novim investicionim programom je predviđeno 14 milijardi evra iz novog investicionog plana. Implementacija navedenih sredstava počinje već od ove tekuće godine. imamo novca da ulažemo u izgradnju stanova za mlade parove, zatim izdvajaćemo i nova sredstva za finansiranje veštačke oplodnje. Još više u zaštitu i prevenciju dece za obolele od autizma.U zdravstvo ulažemo dodatnih 600 miliona evra. U planu je izgradnja i 16 novih bolnica, šest novih klinika i dva nova klinička centra. Nastavićemo da izdvajamo sredstva i za obrazovanje, digitalizaciju, kulturu i sport. Za turizam su predviđena ulaganja u iznosu od 200 miliona evra, što podrazumeva ulaganje u banje, sportske centre, planinske ski centre, arheološke lokalitete, jer zahvaljujući uređenom gradu Beogradu i našoj Srbiji, primetan je značajan porast turista kod nas, što takođe doprinosi porastu ekonomije i otvaranju novih radnih mesta.Za kanalizaciju i sisteme za preradu vode, isto izdvajamo milijardu evra.

Srbe.Poštovani građani, mi gradimo svuda gde možemo, izdvajamo i dodatnih 100 miliona evra za saradnju sa Republikom Srpskom. Sve navedene investicije i stavke koje sam izdvojila jesu samo dokaz stabilnih finansija, jer situacija danas jeste znatno lakša. Neki su imali takvu priliku, pa su je zloupotrebili i napunili svoje džepove.Svoj govor bi završila uz zaključak da nije važna kritika, niti takozvana opozicija čak i prisutna u ovoj skupštini ovde, koja ukazuje kako je posao mogao biti bolje urađen, jel te, pa što ga onda nisu oni bolje uradili? To je prosto i jednostavno pitanje.Poštovani građani, važno je sve navedeno što smo uradili i što planiramo da uradimo za naše građane, jer gospodin Đilas nije, i zahvaljujući našem predsedniku koji poseduje veliki entuzijazam, veliku posvećenost, ima vredne razloge, a ti razlozi smo mi građani, naša deca, zato se toliko i radi u našoj Srbiji i toliko se brzo razvijamo. Hvala na pažnji.

Ustavom Republike Srbije u članu 94. je propisano da Srbija ravnomerno vodi računa o njenome razvoju. Međutim, to se ne poštuje. Srbija je dobila 42 miliona evra za rekonstrukciju pruge Beograd–Vršac, odnosno Pančevo.Za

i ostali delovi južnoga Banata koji su koristili prevoz, a tu je oko 15 hiljada radnika, studenata, đaka koji na toj relaciji dolaze u Beograd, jer se radi o južnom Banatu, koji je najnerazvijeniji deo deo u AP Vojvodini i očigledno da je gospođa Mihajlović kaznila Pančevce da ne mogu da koriste Beovoz, a za vreme vlasti radikala i socijalista,

do Leskovca i do Pirota i da je otišla do Čačka, da se slika i da ide autoputem da se voza. Ali, molim vas, nije mogla da mi navede ni jedno selo na teritoriji opštine Nova Varoš, da je obišla.Da li je gospođa Mihajlović obišla Pančevo i da li je otišla u naseljeno mesto koje se zove Mali London, romsko naselje koje ima oko 500 stanovnika, koji tu žive, ali nemaju vodu, nemaju struju, nemaju kanalizaciju. Pa, što nije tamo izmestila ministarstvo, pa da tamo nešto pomogne Romima i onim siromašnima koji nemaju ništa od infrastrukture? ima narodni poslanik Olivera Ognjanović.Izvolite. **Olivera Ognjanović** Zahvaljujem, predsedavajući.Planiranom implementacijom infrastrukturnih projekata u strategiju razvoja, Vlada Srbije će obezbediti dalji razvoj i stabilnost Srbije.Evo, Srbije.Evo, ja ću se ovde nadovezati upravo na sve ovo što je moja koleginica Avramov pre mene govorila. Upravo iz razloga podjednake regionalne obuhvaćenosti, izgradnja stanova za pripadnike bezbednosti nije ostala samo na gradovima Beograd, Niš, Novi Sad, Vranje, Kragujevac i Kraljevo, već i drugi gradovi u Srbiji koji su zainteresovani da se uključe u program, dat je predlog i lokacija na kojima bi ti stanovi mogli da se grade.Započeta je izgradnja ovih stanova u Novom Sadu i to 548,

što znači da u ovim radovima ima posla za različite struke i zanate što je direktno dovelo do povećanja zaposlenosti i sveukupnog razvoja Srbije.Svaki blok stanova uvek prate novi putevi, domovi zdravlja, škole, vrtići, otvaraju se nove firme, raste aktivnost male privrede i trgovine i vrlo brzo se ovakvi novi delovi grada šire.Danas šire.Danas Svetska banka prepoznaje Srbiju kao jednog od lidera u projektu posvećenom olakšanju trgovine i transporta u regionu, i zainteresovana je da pruži podršku u razvoju planova u oblasti urbane mobilnosti u gradovima i opštinama Srbije. Tako da će doprineti širem opštem cilju, odnosno unapređenju kvaliteta životne sredine u gradskim sredinama.Htela bih da istaknem da me izuzetno raduje projekat izgradnje autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Sporazum je potpisan sa kineskom kompanijom Šandong, a vrednost je procenjena na blizu 600 miliona evra, a takođe smatram da je veoma bitan sporazum o saradnji i ugovorni sporazum za projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda, mislim da to nismo ni spominjali, koji je potpisan sa kineskom kompanijom "Machinery Engineering corporation" u Srbiji. Činjenica je da je Beograd jedini gradu Evropi koji nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda i da je ovaj projekat od izuzetnog značaja zato što će se rešiti dugoročni problem grada Beograda. Ovde se radi o kapitalnom projektu izuzetno važnom.Istraživanja kažu da se godišnje u Savu i Dunav izlije 190 miliona kubika otpadnih voda, a samo prva faza izvođenja ovog projekta koštaće 270 miliona evra. Izgradnjom ovog postrojenja ukinućemo 80% ispusnih otpadnih voda u Savu i Dunav. Dakle, građani će imati dvostruku korist, poboljšaće se kvalitet života, izbeći će se opasnost od poplava.Ove godine radiće se na realizaciji velikih projekata koji se tiču zaštite životne sredine i unapređenja života Beograđana, koji će sa realizacijom, zahvaljujući stabilnoj finansijskoj situaciji u Srbiji, imati rešenje ovoga problema, a najbitnije za grad Beograd su upravo prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja metroa i izgradnja obilaznice oko Beograda. Ja vam čestitam na tome ministarka. Zahvaljujem.

koji rade u oblasti bezbednosti, ali isto tako mogućnost da ti stanovi, novi koje ćemo raditi i graditi, budu i za zdravstvene radnike, profesore i neke druge profesije. To je jedan od načina načina da ti ljudi ostanu u našoj zemlji i da ne odu iz Srbije.Naravno, mi smo to obećali, to i radimo. Predsednik Srbije je pre dve godine predstavio taj projekat i mi po tom projektu u tom smislu radimo. Imaćemo prve stanove već, odnosno ključeve prvih stanova koje ćemo u martu mesecu dati u Vranju, pa zatim i u svim ostalim gradovima.Dakle, rezultati jesu ono što je najvažnije i što građane Srbije interesuje. Neki drugi su ostavili iza sebe suze svih onih koje su huškali, a mi pravimo i puteve, i pruge, i nove aerodrome i nove stanove, i realno brinemo o građanima, nemamo nekakvu lažnu brigu o građanima ili struci. Hvala. Zahvaljujem.Na član 51. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.Dali neko želi reč?Izvolite. **Nataša Jovanović** Apsolutno je neprihvatljivo, opet moramo da se obratim ovde jedinoj stručnoj osobi, a to je gospođa Damjanović, da ovakav tekst za ovaj član bude promenjen, odnosno da insistirate na tome da gradski urbanista, opštinski može pored iskustva u arhitekturi da ima ili nema urbanističko iskustvo.Mi imamo takvu situaciju u Kragujevcu zbog trgovine uticaja porodice Nikolić i Radomira Nikolića. Ono što Zorana radi na republičkom nivou, to taj porodični klan radi u Kragujevcu.Aleksandar Nenković, glavni gradski urbanista nema nijedan jedan jedini radni dan radnog iskustva, kao urbanista.On jeste arhitekta, ali sa veoma sumnjivim poslovima.Naime, njegova firma „Vektra sistem“, tako mislim da se zove, koja postoji dugi niz godina nije ništa doprinela u smislu izgradnje nekog ili poslovnog ili objekta za stanovanje, jer on je apsolutno antitalentovan za arhitekturu koju je završio. Ali, zato mu je Radomir Nikolić, kao glavnom urbanisti u gradu Kragujevcu poverio posao rekonstrukcije zgrade, „Energetike“, odnosno naše gradske toplane i apsolutno moram to da kažem da su i zaposleni bili zapanjeni zbog toga kao i mnogi ljudi koji rade i u gradskoj upravi grada Kragujevca.Postavlja se pitanje – kako vi onda podstičete da se urbanistički haos po gradovima Srbije reši, da građevinske inspekcije rade normalno svoj posao, da kontrolišu kako se sprovodi Zakon o planiranju i izgradnji, na nivou lokalnih samouprava kada u jednom ovakvom i ovako velikom gradu imate ovakav skandal.Da nema nas koji smo predstavnici naroda koji govorimo, mi srpski radikali istinu i istinu i uvek samo istinu, građani bi ostali nezaštićeni, kao i svi ovi koji su ojađeni zbog takvog vašeg ponašanja i svih vaših mahinacija i u prethodnom Ministarstvu i

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, rečeno je da država, odnosno Vlada ove zemlje pored aerodroma, pored autoputeva i železnice vodi računa i o aerodromima.S obzirom da najverovatnije nećemo imati vremena da govorimo o ostalim zakonima, a tu je i Zakon o vazdušnom saobraćaju, moram da kažem i sledeće. Kako je aerodrom „Konstantin Veliki“ od posebnog značaja za Republiku Srbiju i grad Niš, nijednog trenutka se nije dovelo u pitanje, konstantno, trajno, operativno njegovo funkcionisanje, kao međunarodnog aerodroma koji pruža usluge u redovnom i vanrednom avio prevozu preko utvrđenog reda letenja.Od kada je država preuzela upravljanje aerodromom od strane grada Niša, država je uložila oko 256 miliona dinara. Od toga 70 miliona dinara interventno je prebačeno na preduzeće „Aerodromi Srbije“ za uklanjanje leda i zaštitu aviona od zaleđivanja.Što se tiče daljeg ulaganja u niški aerodrom „Konstantin Veliki“,

i 4 miliona i 400 hiljada evra za izgradnju nove rolnice.Sva ova sredstva grad Niš i zato je bilo neophodno da upravljanje nad aerodromom preuzme država. Što se tiče putnika i tu je zabeležen rast na Niškom aerodromu je za 20 posto više putnika u 2019. godini u odnosu na 2018. godine.

putnika.Statistika pokazuje da je rast broja putnika praćen i rastom brojem aviona, u 2018. godini Niš je bio odredište za hiljadu i 417 putničkih aviona, a u 2019. godini

predsednik Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i resorna ministarstva, gde spadate i vi, vodi računa o ravnomernom razvoju Republike Srbije.Na kao i prošli put, i dalje mislim da tužilaštvo treba da pokrene istragu o 620 miliona Dragana Đilasa. **Vladimir Amandman kojim se posle člana 51. dodaju članovi 51a i 51b, podnela je narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje saobraćaja, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman,

se tiče člana 52. koji se nalazi u delu prelaznih i završnih odredbi koje govore kako će se okončati svi podneti zahtevi za izdavanje dozvola i licenci, kako pojedincima, tako i za ove građevinske dozvole, i kaže se da će svi započeti postupci da idu po zakonu koji je bio na snazi u vreme kada su oni započeti, a u izuzetnim prilikama, po ovom zakonu koji će biti verovatno usvojen.To je dobra slika, konkretnog ministra građevinarstva, zato što je, i prethodnih dana sam rekao, o tome je najviše zakona, leks specijalis, ili posebnih zakona doneto

sumnja.Poštovane kolege narodni poslanici, i građani Srbije i mi vidimo te autoputeve, i verujte da se divimo, ne samo putevima, svakom mostu, svakoj lepoj sređenoj ulici u gradskim sredinama, i ja sam nedavno bio u jednom ne velikom mestu, gde je predsednik opštine u svoje vreme bio onako vrlo uspešan, a sada je narodni poslanik, ne bih da govorim o kome se radi, da ne bilo nekih problema, vidim da nije daleko.Nije Ješić, to je vaš pacijent, ja bih rekao, ja sa malo ipak korektnijim i boljim ljudima razgovaram, da ne kažem, sarađujem i video sam da su i do sela urađeni putevi, ne u svakom selu, ali uglavnom maksimalno se uradilo što je moglo da se uradi.Ta sela nisu čak ni daleko od mesta, varošice, od sedišta opštine, možda samo neko kilometara, ali ono što je zabrinjavajuće za sve nas, jeste da je tamo malo ljudi. Nisu oni došli ni u svoju opštinu da ostanu da žive, da potraže tu egzistenciju, nego da zajedno sa vrednim ljudima razvijaju svoje mesto,

2000, posle promena neki od nas su se posvetili izgradnja auto-puta. Borovica je bio problem koga smo morali da rešimo, jer u ugovorenom roku nije nijedan metar auto-puta asfaltirao. Morali smo na određeni način da ga pod znacima navoda uklonimo, da bi se auto-put završio. Ta prva deonica koja je došla do Novog Sada nam je pomogla da u Inđiji napravimo industrijsku zonu.Dakle, do 2007. godine smo uporno pravili industrijsku zonu. I danas bez obzira što je

što govori da na vreme gde situacija rešavala pravili auto-putevi industrijske zone, da su se tu ljudi zadržali.Mi smo 2007. godine, posle izgradnje industrijske zone, mene su žuti žohari smenili u zgradi Uprave vodovoda, na nelegalnoj sednici na kojoj je, gle čuda nekom koincidencijom predsedavao jedan odbornik koji se prezivao Divljak. Znači na divljoj sednici kojom je predsedavao Divljak bez sekretara, predsednika zamenika, ja sam smenjen kao predsednik skupštine, a istovremeno su neki ljudi razjureni u Rumi. Ali, bože moj, bila je čast biti smenjen na takav način. Danas je tamo nezaposlenost manja od 5%.Situacija kojom smo zatekli u Republici, kada se vratimo 2012. godina, bila loša, ne loša već tragična. Nije bilo dovoljno crne boje kojom se mogla oslikati situacija u Republici Srbiji u svim oblastima, posebno u građevini.Zašto danas niko ne kaže, da recimo, samo 2019. vrednost građevinskih radova u odnosno na 2018. godinu, kada je takođe rasla u odnosu na 2017. godinu, čini mi se za preko 15%, da je 2019. godina, rasla u odnosu na 2018. godine za preko 25% ukoliko se ja ne varam, vrednost građevinskih radova? To bitno utiče na BDP. Prethodno su bile teške operacije finansijskom solidacijom.Što niko ne kaže da su ovi bivši nesrećnici potrošili 6,7 milijardi evra iz privatizacije i da ništa nisu sagradili, da su nas ostavili bez auto-puteva, da su nas ostavili bez industrije, da su nas ostavili bez bilo kakve privrede, da su nas ostavili bez radnih mesta, praznih fondova, razorenih banaka, da je kurs rastao 50% za nekoliko godina, da je inflacija bila gotovo dvocifrena ili je već bila dvocifrena to niko neće da kaže?Danas nam zameraju što supersoničnom brzinom ne rešavamo probleme koje su nam oni ostavili. Ali, mi moramo biti svesni da svi mi živimo u Republici Srbiji, da svi mi treba da budemo vredni i posvećeni, marljivi, a našom energijom gradimo Republiku Srbiju, da će Srbija biti na dobrom putu kad svi mi budemo na dobrom putu. Hvala.

Član 54. je poslednji član ovog Predloga zakona i kada se vidi samo ovaj član onda je jasan besmisao celog ovog zakona, ali se čini da poslanici vlasti nisu ni pročitali tekst zakona, pa ni ovaj član. Oni su se svi danas utrkivali ovde kada su govorili, čovek bi imao utisak da se javljaju sa radne akcije.Mi smo uradili toliko auto-puteva, mi toliko kilometara na Koridoru, mi toliko kilometara ovde, mi toliko kilometara onde, Boga mi, kao da su svi zasukali rukave i radili auto-puteve.A šta je besmisleno u ovom članu? Ovo je poslednji rekoh član koji kaže – da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i da je samo ovo onda bi to bilo potpuno normalno, regularno i u skladu sa Ustavom Republike

I onda odredba člana 43. koja se odnosi, zapravo na devet drugih članova kažu – stupiće na snagu danom pristupanja Republike Srbije EU. Znači, nikada.Nama je neverovatno i više puta smo govorili, nije ovo prvi put da imamo ovakve besmislice da Narodna skupština donosi zakone koji će stupiti na snagu kada Srbija pristupi EU. Vi ovakvim zakonima, zapravo demantujete sebe i vašu zvaničnu politiku, kada kao predstavnici vlasti, ne samo poslanici, nego i predstavnici izvršne vlasti i predstavnik države kada kažete da vi

kada bi ovih devet članova koji neće stupiti na snagu dok se ne uđe u EU, ne znam ko, mi nećemo, kada bi bili najbolji na svetu, nama oni ne znače ništa zato što se ne mogu u Srbiji primenjivati do tog nekog dana „D“.Dakle, o ulasku Srbije u EU više nema ni govora, ni najveći optimisti među vama više ne razmišljaju o tome. Uostalom, nedavno je predsednik države rekao da je njemu potpuno jasno kad je bio tamo na nekom sastanku na međunarodnom nivou, da čak i kada bi, ne daj Bože, neko u Srbiji priznao lažnu državu Kosovo, mi opet ne bi ušli u EU.To je, EU.To je, naravno, nama jasno od samog početka, ali vama nije i zato donosite i ove zakone koji će stupiti na snagu, rekoh nikada.

se dosta pričalo o jednoj širokoj temi, kao što je planiranje i izgradnja, ali se dosta malo reklo, bar sam ja tako primetio o sam ja tako primetio o posebnom postupku radi realizacije izgradnje i rekonstrukcije linijske infrastrukture objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Mislim da je to jako bitno što će se tim postupkom ubrzati postupak eksproprijacije i drugi postupci, da nećemo gubiti vreme, da će Republika,

Ima ih više, to su elektro-mreže, nadzemne, podzemne, putna mreža, TT kablovi, kanalizacija, toplovod, gasovod, vodovodna mreža, verovatno sam nešto ispustio.Sve je to od posebnog značaja za Republiku, a naročito, u svemu ovome je vodosnabdevanje. Ja ću reći o vodosnabdevanju sa akomulacije „Stubo Rovni“, koje se nalazi iznad Valjeva i sa te akomulacije, preko pećine u Valjevu, odnosno gde će se nalaziti fabrika za pročišćavanje vode, snabdevaće se sedam opština, i to Valjevo, Lajkovac, Ub, Mionica, Ljig, Lazarevac i Koceljeva, koja je u ovoj godini ušla kao nova sedma članica tog regionalnog vodovoda od posebnog značaja za Republiku Srbiju.Naravno Srbiju.Naravno da to neće biti tako brzo, ali neće biti ni tako daleko, tako da će se jedna velika teritorija, opština gde postoji nedostojeći deo zdrave, ispravne, pijaće vode, će se snabdeti sa akomulacije „Stubo Rovni“, odnosno preko prečistača vode u Pećini Valjevo.Naravno

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Primili celini.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.Da li neko želi reč?Izvolite. **Nataša Jovanović** Ovaj zakon se menja deseti put i ovo je prilika da kažemo da je Zorana Mihajlović, o tome smo obavestili javnost u decembru prošle godine, umešana u trgovinu naftnim derivatima i skladištenju naftnih derivata u Srbiji.Naime, Srbiji.Naime, iz Udruženja naftnih kompanija Srbije su tražili od ovog ministarstva, a i preko Privredne komore Srbije, da se rok za ispunjavanje tehničkih uslova za mnoge kompanije koje su uložile ogromna sredstva produži do kraja ove 2020. godine, međutim, ona se o to oglušila. Zbog čega? Zbog toga što Zorana Mihajlović uzima 10% provizije od kompanije „Mitan Oil“ koja ima ekskluzivitet za skladištenje naftnih derivata, a čiji vlasnik je sin nekadašnje ozloglašenog komunističkom funkcionera Mike Špiljka, izvesni Vanja Špiljak, koji taj posao nesmetano radi.Moram da podsetim, evo, verovatno se i gospodin Matić i gospodin Atlagić toga sećaju i gospodin Rističević, da je Mika Špiljak, kada je bio direktor zagrebačke INE, ukrao 10.000 tona nafte na Atlantskom okeanu. Eto, vidite da iver ne pada daleko od klade. A da je upravo sa takvim likom, sada sinom Mike Špiljka, Vanjom Špiljak, povezana Zorana Mihajlović. U protivnom, ona bi uslišila sve sve ovo. Ne, nije laž, možete opet da podižete, stavite i one rukavice od 300 evra na ruke, ako vam je hladno i ovde, da podižete taj transparent. Upravo su nam se obratili ljudi iz Udruženja naftnih kompanija.Oni traže, gospođo Damjanović, vama se kao ozbiljnoj osobi obraćam, da se onaj rok za njihovu preregistraciju, odnosno za ispunjavanje svih ovih uslova produži, a i sa validnim razlogom. To je već urađeno i slično odabrano šljunkarima i definisano je članom zakona, članom 60, da oni mogu to da usklade do 31. decembra 2023. godine.Prema tome, ovo je apsolutna istina, jer da neko želi da pomogne ovim privrednicima Srbije, a njih je zaista veliki broj to bi uradio. Naravno, ona to ne želi, zbog ovog ličnog interesa i protežiranja firme Vanje Špiljka.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 9. ovog zakona, gde sam tražio da se posle reči „ministarstvo“ dodaju reči „nadležno za rečni saobraćaj“.Naravno, Vlada nije usvojila ovaj amandman, mada su su postojali svi razlozi da prihvate ovaj amandman, ali to me i ne čudi, čak me ne bi ni začudilo da ovde stoji umesto „ministarstvo“, da stoji da je nadležna Zorana Mihajlović.Kad smo već kod ovog zakona, kod luka i plovidbe na unutrašnjim vodama, mi znamo da nam je Bog dao nekoliko velikih reka koje su plovne: Dunav, Tisa, Sava, Morava možda u svom donjem toku, ali me sad interesuje jedna druga stvar.Možda stvar.Možda ljudi koji žive u Vojvodini, možda to znaju, ali mi dole sa juga Srbije sigurno nismo upućeni kakva je situacija sa stanjem na kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Svi znamo još iz davnih vremena da je to još posle Drugog svetskog rata bio jedan od najvećih projekata one komunističke Jugoslavije. Znamo čak i pre Drugog svetskog rata, pa čak imaju neke priče da je to još iz vremena, izgradnja tog kanala, prvi temelji tog kanala su udareni još u vreme Marije Terezije.Nigde i ništa nismo ni videli, ni pročitali u ovom zakonu, niti čuli od ministarke u njenom ekspozeu, niti u odgovoru narodnim poslanicima, šta je sa kanalom Dunav-Tisa-Dunav? Da li se tu planira nešto uraditi i da li je uopšte moguća plovidba barem ona projektovana plovidba, kako je to zamišljeno prilikom izgradnje kanala?

želim da istaknem i neke podatke da je Dunavom i Savom u 2015. godini prevezeno 7.500.000 tona robe, u 2019. godini prevezeno je oko 14.000.000 tona, a 15.000.000 tona robe očekuje se do 2021. godine.Što se tiče projektnih aktivnosti, posle 30 godina Republika Srbija ima značajne investicije u oblasti vodnog saobraćaja. Ukupna vrednost tekućih i planiranih projekata je 518,8 miliona

radova 2020. godine u ukupnoj vrednosti od 9,3 miliona evra i sve to doprineće unapređenju uslova i bezbednosti plovidbe. Zatim, adaptacije brodske prevodnice u sastavu HE „Đerdap 1“, zatim, proširenje kapaciteta terminala za rasute i generalne terete luke Smederevo. Zatim, izgradnja nove pruge od pruge Mala Krsna-Smederevo do nove luke Smederevo. Zatim, privatizacija lučkog operatera luka Novi Sad. Zatim, vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata, međunarodno putničko pristanište u Zemunu.Što se tiče planiranih projekata razvoja luka, u planu je izgradnja nove luke u Beogradu u vrednosti od 190 miliona evra, a rok za realizaciju je 2023. godina. U toku je izrada generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti luke Beograd. Zatim, proširenje kapaciteta luke Sremska Mitrovica, zatim, proširivanje kapaciteta luka Bugojno i proširivanje kapaciteta luke Prahovo. Zahvaljujem. Reč ima ministar. **Zorana Mihajlović** Veoma važna oblast je vodni saobraćaj. Isto tako, pre nekoliko godina nismo mogli ni da sanjamo ni da pričamo o projektima ulaganja u vodni saobraćaj, a danas možemo da stanemo ovde i da kažemo da projekti koji su već potpisani, koji se realizuju, imaju vrednost preko 250 miliona evra, a da novi projekti ulaganja u luke sve zajedno iznosiće sa ovim postojećim projektima pola milijarde evra ulaganja u vodni saobraćaj Srbije.Nekako vodni saobraćaj kao da nije postojao u prethodnom periodu. Mi smo to drugačije sagledali, smatrajući da svi vidovi saobraćaja moraju da se razvijaju i da ne možemo ni da razmišljamo o tome da imamo napredak u infrastrukturi ako ne ulažemo u vodni saobraćaj. Zato je država, recimo, i pre 10 godina donela određene zakone, tražeći od svih privrednih subjekata da se prilagode tom zakonu, 10 godina se neki subjekti nisu prilagodili tom zakonu i onda su, naravno, nastali i određeni problemi, ali i to je rešeno. Svi privredni subjekti koji su imali bilo kakvih problema, uspeli su da se usaglase sa zakonom i nakon 10 godina.Naravno, neki drugi su objašnjavali i govorili, pod tom lažnom pričom, kako brinu o privredi, kako brinu o građanima, optužujući i ministre i mene lično, ali znate kako ja to radim? Kada me optuže, onda ja pisano tražim od tužilaštva da ispitaju sve navode, dakle, svih tih, i da ispitaju i mene i kompletne projekte ili sve ono na šta se sumnja, što je urađeno vezano i za ovaj zakon koji je bio donet 2010. godine, a pominju se kompanije poput „Mitan Oil“ itd.Znači, itd.Znači, postoje institucije, ako nešto nije u skladu sa zakonom urađeno. Ja sam lično tražila i pisano, za šta postoje dokazi, da se to ispita.Ono što je mnogo važnije od svega toga, svako radi svoj posao, jeste da ovi projekti koji su započeti i na Dunavu i na Savi i koji će početi sa izgradnjom prevodnice i na Tisi, dakle, jednako su važni kao i svaki autoput i kao svaka železnička pruga. Zato što mi danas pričamo o modernom, intermodalnom, pre svega, saobraćaju. Bez toga nema razvoja dalje infrastrukture. Pola milijarde evra država Srbija ulaže u vodni saobraćaj. Pola milijarde evra je ogroman novac za našu zemlju.

Hvala, gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam samo hteo da dam jednu vrstu odgovora ili komentara na ono što je ministarka malo pre govorila.Mislim da nema potrebe, gospođo Mihajlović, trošiti energiju i vreme, i tužilaštvo i bilo ko troši svoje vreme i energiju na neke stvari koje su apsolutno nepotrebne, jer svoju energiju treba da usmerimo na upravo ono o čemu smo malo pre govorili, a to je da unapredimo vodni saobraćaj i da iskoristimo maksimalno resurse koje imamo kada je u pitanju voda i, naravno, privučemo što više i domaćih i stranih investitora koji će učiniti da vodni saobraćaj bude bolji i da budemo konkurentniji kao zemlja u tom domenu, pogotovo kada je u pitanju privreda, kada je u pitanju prevoz roba, jer smatram da je to jako, jako dobar i veliki resurs za našu zemlju.Što se tiče ovih spekulacija o ovim kompanijama o kojima su prethodni govornici malo pre govorili, ovde su, moram da to kažem još jednom jasno, dobrodošle sve kompanije koje žele da ulažu svoj kapital u Srbiju, koje žele da investiraju u nove tehnologije u Srbiju. To što je „Mitan Oil“ kompanija kompanija iz Hrvatske apsolutno nema nikakve veze ako oni žele da investiraju svoj kapital, ako oni žele da zapošljavaju ljude ovde, ako oni hoće da ožive neku luku ovde u Republici Srbiji. Mi, apsolutno, kao većina u parlamentu, kao Vlada i sam predsednik države, nismo imuni na razvoj, nismo imuni na kapital, nas apsolutno ne zanima, zanima nas samo ako je kapital špekulativan.Naravno da ćemo se boriti za to da investiciju u našu zemlju budu one koje, hajde kako bi to ekonomisti rekli, imaju prelivajući karakter, da su to zdrave investicije, dakle, kapital koji će moći dobro ovde da se oplodi, da zaposli ljude, da uposli neke nove tehnologije i, naravno, da ima takav efekat na našu privredu u smislu da se u tim kompanijama koje investiraju ovde zapošljavaju visokokvalifikovani i visokoobrazovani ljudi.Nas ovde apsolutno ne zanima li je kompanija… Evo imamo hrvatsku investiciju u Jelen Do, kamenolom, imamo još neke investicija. Ljudi, ako hoćete da investirate u Srbiju, dobrodošli. Južna Koreja, Kina, Ruska Federacija, SAD, Azerbejdžan, Grčka, bilo ko je dobrodošao. Ne bih voleo i smatram da je jako loše po ekonomiju naše zemlje i jako loša poruka da mi kažemo – mi smo gadljivi sada na kapital ili na nekog ko hoće da dođe da investira novac u našu zemlju.Ne mogu da se apsolutno nikada složim sa tim pristupom, pogotovo ne mogu da se složim sa tim da zbog toga ministarka u Vladi naše zemlje mora da bude primorana, naravno, zbog odbrane svoje časti, svoje porodice, svog deteta, roditelja, njenih prijatelja da potvrđuje nešto što je nama svima jasno, zbog toga što to neko hoće da iskoristi u dnevno-političke svrhe.I u prethodnom govoru sam rekao da je jako važno da mi danas i u narednim mesecima razgovaramo o ključnim stvarima za budućnost naše zemlje. Nas, gospodo draga, narodni poslanici, čeka rešavanje ključnih političkih pitanja za našu zemlju i mi govorimo o nekim besmislenim ovde stvarima, gubimo energiju. Treba da se borimo za Kosovo i Metohiju, da se borimo za odbranu teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje.Predsednik je danas u Mrkonjić Gradu, u Drvaru, u Čipuljićima, u Bugojnu, bori se svakodnevno za zaštitu interesa naše zemlje, kao što to i radi Zorana Mihajlović i cela naša većina ovde u parlamentu, a vi ste našli da govorite o „Ist vest bridžu“, o ne znam nekom gospodinu Jovanu Kovačiću, nekim stvarima koje ne zanimaju građane Srbije i oni za to nikada nisu ni čuli, niti sam ja čuo za to. Mene zanimaju kao narodnog poslanika rezultati.Molim vas još jednom da se u raspravu uključite tako što ćete da date neki dobar predlog ili možda da dovedete nekog dobrog investitora iz Ruske Federacije, Kirgistana, Kazahstana, neke od zemalja bivšeg Sovjetskog saveza ili možda Iraka, pošto sa njima održavate sjajne veze. Možda to nije loše. Možda su iračke kompanije bolje od američkih, izraelskih ili bilo kojih drugih. Dobrodošli.Hajde da se vratimo i razgovaramo o nekim normalnim stvarima i temama, a ne da se bavimo teorijama zavere, da li je Zorana Mihajlović član nekog udruženja ili ne znam Rotari kluba. Na kraju ćete reći da je, ne znam, član „saveta 300“ koji kreira svetsku politiku i novi svetski poredak. To stvarno nema smisla.Ono što je što je najgore u svemu tome i što mene ovako iz moralnih nekih razloga jako boli kao čoveka i vašeg kolegu narodnog poslanika, to je što smo spremni svi mi ovde da otrpimo da se napada nečija porodica, da se napada nečije dete, da se napadaju nečiji roditelji bez bilo kakve reakcije. Ljudi, valjda smo mi neki ljudi ovde, narodni poslanici smo, štitimo interese građana Republike Srbije. Hajde malo da promenimo tu praksu, da se ponašamo u skladu sa onim što jeste visoki Dom Narodne skupštine Republike Srbije, da se ovde borimo svojim idejama, svojim programima, svojim politika.Izvolite, evo, spreman sam uvek sa svojim kolegama da izađem na crtu, da pričamo o ekonomiji, da pričamo o investicijama, da pričamo šta je bolje za našu zemlju na spoljno-političkom planu i nivou i da branim te svoje stavove, ali naravno nisam spreman da ulazim u neke debate koje, po mom mišljenju, nisu usmerene na korist građana Republike Srbije. Hvala, gospodine potpredsedniče. **Veroljub Arsić** Nemate pravo na repliku, koleginice Jovanović. Ja sam shvatio da se sve to odnosilo na diskusije Katarine Rakić.Na član

Moram da se osvrnem na ovu prethodnu diskusiju. Ovo mi liči kao kada je Radnički bataljon branio Kadinjaču. Tako je gospodin Marinković branio stavove, decu, porodicu. Ne znamo ni čija su deca, ni čija je to porodica. Nemamo blage veze, ali je marketinški dobro. Znate, kada se to prezentuje u javnosti da mi napadamo nečiju decu, odmah javnost po logici stvari staje na stranu onoga čija su deca ugrožena. Čija su to deca ugrožena, gospodine Marinkoviću? Ko to napada nečiju decu u ovom parlamentu? Niko. Izmišljate.Idete toliko daleko u licemerstvu da mi raspravljamo o Zakonu o lukama, a sve luke prodate, o plovidbi, a nema naših domaćih brodara. O čemu vi pričate? Šta pričate? Bajke? Nama pričate neke ekonomske kategorije. Zna svako ko je iole otvorio bilo kakvu ekonomsku literaturu ili koja je vezana za tu oblast da je vodni saobraćaj je najjeftiniji, ali gde vam je onda priča o autoputevima? To je najskuplji prevoz.Vodni saobraćaj i transport je jeftiniji od drumskog do tri puta, od železničkog jedan i po put. To svako zna. Gde su vam brodari domaći? Šta vi branite? Strani kapital. Gde je to strani kapital razvio domaću privredu? Recite neki primer? Pogotovo na ovaj način kako se to potencira u Srbiji da stran ulaganja još subvencionišemo. Još stranci proizvode poluproizvode koje izvoze i ugrađuju u gotov proizvod. Pa gde se to razvija koja privreda, recite vi koji se non-stop namećete kao ekspert iz ekonomije. To da vi želite da se nametnete Aleksandru Vučiću, evo ja preuzima na sebe. Prava prilika posle izbora ja ću vas preporučiti.Kako možete da branite kad ga napada njegov resorni ministar i kaže da je rušio, da je huškao, da je razarao. Jel malo razmišljate o čemu vi pričate? Non-stop se ponavlja ta matrica da je Aleksandar Vučić učestvovao u razaranju, rušenju, u pozivanju tuđe dece da idu da ginu, stalno je to. To se spočitava srpskim radikalima. To je radio i kolega Martinović. Po toj logici stvari i on je to isto radio. Gledajte malo da zaštitite kolege. **Veroljub

Predsednik je upravo obišao one kuće koje su spaljene u ratu, dakle njegove porodice, dakle u Čipuljićima, ako baš želite taj odgovor.Upravo sam hteo da razgovaramo o vodnom saobraćaju. Želeo sam kolega Mirčiću da razgovaramo o putevima, o izgradnji infrastrukture i o tome kako da mi gradimo budućnost naše zemlje i kako da gradimo ono što je najbitnije za razvoj ekonomije naše zemlje, za našu decu, a to jesu i auto-putevi i to jesu pruge. To je ono što nas spaja međusobno, ali što nas spaja sa svim zemljama u regionu. To je ono što jeste naša vizija i strategija da pravimo ekonomske saveze, da pravimo ekonomske integracije.Direktno ću vam odgovoriti na jedno od pitanja, kada je u pitanju vaš stav o tome koliko strane direktne investicije mogu da razviju ekonomiju jedne zemlje. Reći ću vam samo da Narodna Republika Kina, ja znam da vrlo dobro poznajete ekonomsku situaciju i ekonomski razvoj Kine, da u Narodnoj Republici Kini većinu novca u njihovim bankama u stvari imaju tajvanske banke i da ima tajvanski kapital bez obzira što oni imaju politički problem i što Narodna Republika Kina, naravno ne priznaje Tajvan i smatra ga delom svoje teritorije. Zbog ekonomskog interesa sopstvene zemlje i sopstvenog naroda spremna je da sarađuje na ekonomskom, trgovinskom i svim drugim planovima sa svima.Tako sarađuje i sa SAD koje jesu jedan od najvećih političkih i ekonomskih rivala Narodne Republike Kine. O tome ja govorim kolega Mirčiću da mi uopšte ne treba da budemo i ne treba da nas zanima čiji kapital dolazi u Srbiju ako je namera tih kompanija da zapošljavaju naše ljude, da zapošljavaju našu decu, da otvaraju kompanije, da modernizuju zemlju. Mi u stvari treba da budemo jedna otvorena zemlja. Suviše smo mali da bi bili izolovani. To je ono u čemu se mi mi razlikujemo. Mi smo spremni i mnogo otvoreniji za saradnju i to su naši stavovi, za razliku od vas.

daleko iznad razvijenijih zemalja, a ne Srbije. Svako je zainteresovan da investira u takvu jednu zemlju. Preko milijardu stanovnika. Samo da računate da prosečno po glavi stanovnika jedan evro se ostvari, ostvari, pa to vam je milijarda evra dnevno. To je prosta logika.Vi ovde ne govorite o suštini problema. Ovde se prevozom vodnim transportom bave, tu su sve više i više zastupljeniji Nemci, nemačke kompanije. Pogledajte na Dunavu, monopol uspostavili. Od izvorišta Dunava do Crnog mora sve vam je Nemačka. O čemu vi pričate? Mi da idemo u neku korist koju će imati Srbija treba da vodimo računa. Pa mi smo prodali po logici koju nam je zagovarao Miroljub Labus, govoreći nije naše da proizvodimo, naše je da prodajemo.Mi smo prodali Luku Pančevo, gospodine Marinkoviću ako niste znali jedan tehnički podatak. Ona je osposobljena za pristajanje prekookeanskih brodova. Znači ima dubok, gaz. Ima za transport žitarica. Prodali je. Prodali isti kao ovi sada što imaju logiku stvari dok je bio DOS. Čujem ja Filipe kada neko dobacuje, ali ne primećujem uopšte tu ličnost.

koja potpuno podržava jedan još brži prelaz naše privrede, dakle, privrede Republike Srbije ka tržišnoj liberalnoj ekonomiji.Zašto je jeres ako je neko preduzeće, pa bilo to i luka, prodato? prodato? U čemu je problem, valjda svi ovde zajedno treba da se zalažemo za privatnu inicijativu i privatni kapital. O čemu mi ovde pričamo? Možemo da se složimo i oko toga da u državnom vlasništvu može da ostane elektroprivreda, da treba da ostanu eventualno železnice, ali naravno mislim da nema dileme oko toga šta je efikasnije u ekonomskom svetu i u ekonomiji, je to naravno privatni kapital.Ono što sam malopre govorio uvaženi kolega, to je apsolutno jedna podrška privatnoj inicijativi i investitorima koji imaju dovoljno novca da investiraju ovde u Srbiju, da uvode nove tehnologije u naše fabrike, i u našu ekonomiju i da na taj način zaposlimo, vi ste lepo pomenuli Pančevo, jako mi je drago zbog toga. U Pančevu je pre nekoliko meseci predsednik otvorio jednu fabriku u kojoj radi 360 ljudi gde je prosečno neto zarada 1700 1700 evra. To je bruto 2700. To je ta politika koju polako dovodi, a to je kako da kažem, prošle godine po milijarde evra stranih direktnih investicija, jačamo sopstvenu privredu, jačamo privatnu inicijativu i jačamo preduzetnički duh. Uvodimo dualno obrazovanje, gradimo infrastrukturu. Dakle, meka, tvrda infrastruktura, jasna naša vizija šta je moderna Srbija, kako ćemo da zaposlimo Srbiju i kako ćemo da obezbedimo blagostanje našim građanima. To radimo.Jel mogao neko pre samo nekoliko godina da zamisli da će u nekom preduzeću, zamislite u Pančevu, da prosečna plata bude 1700 evra?

ali vi očigledno gospodine Marinkoviću niste u toku. U ovom zakonu se radi o tome da je obećanje da će se praviti luke. Ko će ih praviti? Pravi će ih država.Što smo prodavali? Poslednja je privatizovana luka Novi Sad. Sad. Zamislite dokle se išlo daleko. Vršen je pritisak na ljude da kupovinom luke se kupuje i zemljište. Vršen je pritisak. Neću da kažem da je to rađeno od strane ministarstva inostrane vlade, ali lobisti su to radili, su se pravile različite akrobacije ekonomske kako bi se i zemlja prodala. Dokle je to otišlo.Moramo da se opredelimo, da kažemo racionalno je i isplativo je da se u Srbiji privatnici bave transportom, sa vodnim saobraćajem, to ste u pravu, da osposobimo svoje železnice, da osposobimo puteve, pa da vidimo da Srbija ima koristi.Te priče oko ulaganja stranog kapitala i da neko ima toliku korist, a pri tome daje subvencije, plaća tom koji dolazi iz inostranstva, te priče nisu ni ekonomski, a pogotovo praktično, nisu utemeljene. Niko se tako nije razvio, gospodine Marinkoviću. Vi to dobro znate. To da je dobro, prvi bi uradili Nemci, prvo bi uradile zemlje Evropske zajednice. Evropske zajednice. Ne rade, razvijenije zemlje to ne rade.Ovakav način kako se zagovara, mi sve više i više postajemo kolonija.To oko zapošljavanja radne snage, brojčano jeste u pravu, ali nemojte da zaboravite - nadoknada za njihov rad je sve niža i niža. Konkurencija sve veća i veća za radno mesto a nadoknada sve niža i niža. Nemojte da se zanosite. Nemojte da pričate u Srbiji šta je to futurističko sagledavanje vas kao pojedinca. Srbija živi u realnom životu. nema ništa protiv, u stvari, podržava da u Srbiji bude što više investicija iz Nemačke.Građani Republike Srbije treba da znaju, dakle, da ponovim, da kompanije iz Nemačke trenutno zapošljavaju više od 55 hiljada građana Republike Srbije. To su kompanije u kojima se poštuju radnička prava, to su kompanije koje uvode ovde najnoviju tehnologiju, to su kompanije koje kada ulože svoj kapital ovde, to je jasan signal svim kompanijama u svetu da smo mi sigurna zemlja, da smo pouzdana zemlja, da smo stabilna zemlja.To je ono što će odrediti dalje naše napredovanje i onaj naš cilj koji smo zacrtali, a to je da imamo privredni rast veći od 5% koji nam je potreban kako bi došli do našeg strateškog cilja, a to je nezaposlenost koja će biti spuštena ispod 5%.Kolega Mirčiću, vi to vrlo dobro znate. I Milan Stojadinović je za vreme svoje vlade doveo "Simens" u Kraljevinu Jugoslaviju i sarađivao u to vreme, dakle, i u to vreme i prethodno sarađivalo se i trudili su se naši ljudi i naša vlada da dovede strane kompanije, sarađivao i sa grofom Ćanom, sarađivao sa Benešom, sa Masarikom, sa Kemalom Ataturkom. I tada smo mi imali, sećate se tog vremena, privredni rast od preko 10…Ne 10…Ne možete se setiti, naravno, ali znam da ste puno čitali o tome, da smo imali privredni rast veći od 10%. Ni tada nismo bili, zato što smo bili pragmatični, gadljivi na bilo čiji kapital, jer smo vodili jednu politiku koja se i danas vodi, a to je politika orijentisanosti ka našim interesima.Znači, mi volimo i najviše poštujemo svoju zemlju i sopstvene ekonomske interese i spremni smo da sa svima sarađujemo, kako bi naš narod bio upošljeniji, kako bi naš narod bolje i kvalitetnije živeo. Hvala.

koja je rekla da mi ne čitamo. Ali, evo da vama, već kad ste se dotakli Stojadinovića, pre njega je to uradio Nikola Pašić. Uveo je strani kapital kao akcionare u železnicu Srbije.Ima jedna veoma interesantna, zanimljiva priča, možda će vam biti poučna. Da ne obraćamo pažnju na one koji kažu da mi ne čitamo.Lazar Paču, reumatolog, lekar, je bio ministar finansija u Vladi Nikole Pašića. Uzme veliki kredit Srbija od Francuske, jer tad se cenio srpski dinar. Laza Paču uloži u podzemnu železnicu Pariza taj kredit, postane Srbija akcionar. Pašić pita Lazu Pačua da nije previše velik kredit, kako ćemo vratiti, a Paču mu odgovara - nek razmišlja o tome onaj ko je dao kredit, a pustite to.Razvija se privreda, svoja ekonomija, tako što ulažete u druge, ako može da rade za vas, a ne obrnuto, da mi budemo jeftina radna snaga, sirovinska baza, kako se to kaže. U ekonomiji je osnovno pravilo - ako imate jeftinije energente i imate proizvodnju, vi ste konkurentni, vi imate šanse da oživite. Nama je energent na drugoj strani, kod Rusije. Niko ovde ne isključuje nemački kapital i ulazak Nemaca, nismo mi isključivi, ali u Rusiji ali u Rusiji je sad perspektiva, tamo su jeftini energenti, tamo su sirovine jeftine, tamo je tržište za Srbiju. Nama je šansa za razvoj da energetski budemo konkurentniji, a to možemo ako gas magistralni prolazi, što se konačno desilo, jer zbog toga je smenjen bivši ministar za energetiku, da ga ne imenujem, sedi ovde kao freska. Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi

pitanje.Na član 12. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić, Sreto Perić i Milorad Mirčić.Po odredbama Poslovnika o radu Narodne skupštine, ako više narodnih poslanika iz iste poslaničke grupe podnese amandmane koji su po sadržini istovetni, smatraće se da se radi o jednom istom amandmanu koji je podnelo više narodnih poslanika zajedno i primeniće se odredbe iz stava iz stava 5. ovog člana.Kao što vidite, nisam dekoncentrisan, nego vrlo koncentrisan i gledam da svoj posao radim kako treba.Meni tako piše i tako je Služba rekla.Na

zakona.Ovo je već deseti put da se ovaj zakon menja i mi smo svaki put skretali pažnju na to iz kojih razloga se menja zakon, zato što smo znali da se nešto iza toga krije, pa smo govorili i o prodaji prodaji novosadske luke, itd. I svaki put smo bili u pravu. Šta da radimo kad se dobro informišemo pre nego što počnemo da se bavimo ovim.Stvarno bi bilo dobro da sa ovog mesta podsetimo javno tužilaštvo da su oni u obavezi da reaguju na svaku informaciju koju saznaju u javnosti. Tako moraju da reaguju i ako nešto pročitaju u novinama, vide na televiziji, pa tako naravno pogotovo ono što čuju u narodnoj Skupštini. Jer, ovo što se odnosi na ove informacije koje smo mi dobili od Udruženja naftnih kompanija je nešto što zaista ukazuje na očigledan organizovani kriminal.Interesantno je da od decembra od kada smo mi pokrenuli to pitanje, da niko u državi nije reagovao. Onda kažete da mi nešto izmišljamo itd. Ne, mi ništa ne izmišljamo, mi samo iznosimo suve činjenice. Činjenica jeste da taj „Mitan Oil“, da je vlasnik njegov Vanja Špiljak i da ovi iz udruženja i ne samo oni, nego mnogi poznavaoci kažu da su oni dobili tu dozvolu zato što je raznim izmenama zakona dolazilo do toga da su gotovo sve firme osim dve, jedna od te dve je „Mitan Oil“, da im je prosto onemogućeno da otvore ta skladišta naftnih derivata, pogone zato što jednostavno ne mogu da ispune uslove, jer je svaki zakon rigorozniji u odnosu na onaj prethodni upravo da bi se istisla konkurencija i da bi u poslu ostali oni koji su u dilu, u talu, u ovom konkretnom slučaju, „Mitan Oil“ i Zorana Mihajlović.Šta je još problem sa tom firmom „Mitan gospođo Mihajlović? Samo držite to, ako vas ne boli ruka, obucite one rukavice od 30.000 dinara i držite to, pokažite vaš očajnički pokušaj da se odbranite od istine. Ali, ne ide. Od istine Od istine se niko odbranio nije. Može trenutno da vam se čini, ali istina se probija kao voda, uvek nađe put tamo gde treba da dođe.Dakle, taj „Mitan Oil“ i taj Mika, odnosno Vanja Špiljak, potomak Mike Špiljaka, rade nešto osim ovog kriminalnog posla vezanog za skladištenje nafte. Oni rade nešto apsolutno protiv države Srbije i to Zorana Mihajlović zna. Oni su ekskluzivni snabdevači naftnih derivata NATO trupa na KiM i to je nešto što bi trebalo da bude osnovni razlog da se njima uskrati gostoprimstvo u našoj državi na ovom poslu.Onda neke kolege pokušavaju da to nekako zamagle pričom – mi smo protiv stranih ulaganja, oni su – neka dođe ko god dođe. Pa, ne može. Ne može na taj način.Prvo, nažalost u Srbiji je jako malo stranih ulaganja. Ovi strani pogoni, pogoni stranih firmi koje dolaze u Srbiju zato što dobijaju podsticajna sredstva, po 10.000 evra po radnom mestu, nisu to strana ulaganja. Strana ulaganja su nešto drugo čega, nažalost, u Srbiji ima danas, odnosno u okviru ove tačke dnevnog reda nam je konkretno u fokusu ovo vezano za ovu firmu i za nemogućnost ostalih firmi da se bave ovim naftnim derivatima, prodajom. Zato što ponavljamo, reći će Zorana Mihajlović „radikalska laž“, ali ne, zato što ponavljamo što je Zorana Mihajlović u dilu sa „Mitan Oilom“ i sa Vanjom Špiljkom koji je sin Mike Špiljaka.

dobre su domaće investicije, dobre su i strane investicije. Male zemlje, kao što smo mi, moramo da živimo od izvoza. Svoje potrebe za kupovinom robe, posebno u ovim stranim trgovinskim lancima koji su zamenili industrijske lance za vreme vladavine ovih bivših nesrećnika, žutih, ti trgovinski lanci prodaju robu.Ne možemo za strani novac kupovati stranu robu ako ga ne zaradimo. Države kao što je Srbija moraju da žive od povećanog izvoza da bi od tog izvoza finansirale standard stanovništva, ali i izvozom pokrili uvoz.Strane investicije su dobre, ne samo što donose nova radna mesta, donose nove tehnologije. Strane investicije, koje je neko ovde prezreo, donose i komad tržišta. Recimo, nama u Inđiji svi strani investitori, osnivači naših firmi stranim kapitalom, dakle, to su domaće firme, te fabrike ne mogu da se uzmu na ranac i odnesu, one ostaju ovde, samo je osnivač strani kapital. Neki od osnivača se menjaju, ali ti strani investitori su nam doneli i deo svog tržišta. Recimo, Hrvati misle baš da su prevarili Srbe time što su investirali u Srbiju, ali danas mi imao suficit i sa Hrvatskom.Ako smo protiv stranih investicija, onda smo i protiv Kineza, onda smo i protiv Rusa, onda smo i protiv toga da „Sartid“ proizvodi čelik, onda smo protiv toga da „Bor“ proizvodi bakar.Pitanje je da li bi Kinezi investirali u Srbiju, da ne računaju CEFTA tržište, a ima ovde poslanika koju su protiv CEFTA tržišta. Dakle, pitanje je da li bi investirali, da ne razmišljaju o evropskom tržištu, odnosno da ne koriste sada predpristupni period, a kasnije možda, ako uđemo, što naravno nije sigurno, računaju da će koristiti jedno veliko tržište, čini mi se sa više stotina miliona.Pitanje je da li bi investirali, je li tako, gospodine Arsiću, da ne računaju da će time da stvore profit, a time donose radna mesta.Nije tačna tvrdnja da će stranim investicijama radna snaga dobiti previše konkurencije, tako da će biti jeftinija. Obrnuta je. Povećanjem broja radnih mesta se povećati dnevnice, radnici će biti cenjeniji i uskladiće se odnos između kapitala i rada. Rad će biti sve cenjeniji, jer će biti nedostatak radne snage.

mi nismo protiv stranih investicija i nikada nismo rekli da smo protiv stranih investicija, ali da želimo da se više pažnje posveti domaćoj proizvodnji, to apsolutno sigurno jesmo. Mi nismo protiv dolaska Kineza u Srbiju, naprotiv, da nije bilo SRS, pitanje je kako bi završila „Železara“ u Smederevu, a zahvaljujući nama, zaustavili smo onaj američki projekat, pa su došli Kinezi. Mi smo jedva čekali da Kinezi preuzmu „Bor“ i bili smo obradovani kada se to desili i zato ne može niko nama da prigovara nešto što je potpuno suprotno politici SRS.Mi smo bili protiv smo bili protiv zaključivanja CEFTA Sporazuma, to je apsolutno tačno, to je bilo u vreme Vlade Vojislava Koštunice, ali sada kada postoji taj CEFTA Sporazum, već godinama, kada postoje i neke obaveze, itd, onda se opet ne može nama reći da smo mi danas protiv CEFTA Sporazuma, jer su danas protiv CEFTA Sporazuma, oni koji su za „mini Šengen“, jer „mini Šengen“ i CEFTA Sporazum su u koliziji.Morate se opredeliti da li te za jedno ili ste za drugo. Mi smo bar precizni i jasni uvek, mi se ne okrećemo kako vetar duva, imamo svoju politiku, za koju građani nekada kažu da je više dobra, nekada da je manje dobra.Nama je najvažnije da smo dosledni u sprovođenju te politike i najvažnije nam je da verujemo u ono što radimo, da verujemo u svoju ideologiju i da smo ubeđeni da ono što mi narodu nudimo, najbolje rešenje svih problema u Srbiji. Hvala.

čini mi se da neki od poslanika u Republici Srbiji, žive u nekoj utopiji i u nekim vremenima koja su prošla i koja ne mogu više da se vrate. Znate, kada neki od mojih uvaženih kolega kaže da treba da se takmičimo u ceni energenata, ja postavljam pitanje – sa kim da se takmičimo? Sa Ruskom Federacijom? To je unapred izgubljena bitka.Znate bitka.Znate šta, još jedna stvar me iznenađuje, da isto tako kaže, znam, brojke su tačne, porastao je broj zaposlenih, ali je cena rada sve niža. Hajde neka mi objasni tu matematičku, bilo koju drugu ekonomsku logiku.(Nataša hoću da kažem i da pokažem, kako izgleda to kada neko ponavlja i mantru koju čak i neki zvaničnici EU, nama govore, a navodno se bore, jedan deo opozicije je protiv članstva Srbije u EU.Evo, i oni govore – morate se odlučiti na koju ćete stranu, na istok ili na zapad. To su isto govorili neki iz EU, pa su im rekli, ne, Srbija ima svoj put, to je nezavisna suverena zemlja i mi odlučujemo sa kim ćemo, kada ćemo, koliko ćemo i šta ćemo da radimo.Još nešto, po pitanju tih čuvenih subvencija, kada neko postavi pitanje, da li je neka zemlja obezbedila sebi ekonomski razvoj, mogu da spomenem zemlje koje su pre 26, 27 godina bile na daleko nižem stepenu ekonomskog razvoja, nego Srbija. Tu, pre svega, mislim na Poljsku, Čehoslovačku, današnju Češku i Slovačku, na Mađarsku.Samo postavljam pitanje, pošto su oni subvencionisali investitore i domaće i strane da li smo danas mi ispred njih, oko njih ili iza njih? Mislim da smo po stepenu ekonomske razvijenosti iza njih.Jedna Poljska danas ima prosečnu platu nešto preko 1.000 evra. Ali to kada pričate kako je nešto pogrešno, nikad ne uzimaju tačne podatke nego iznose proizvoljne ocene koje nemaju nikakvu opravdanost što su bile iznete. Tako je kroz čitavu diskusiju.Evo, čak je bila i priča – pa što prodajemo luke? Pa, da li znamo da ih vodimo? Što nisu te luke dobro poslovale? Zato što privatan kapital hoće svoj profit. Da bi obezbedio profit mora da ima uslugu. Da bi obezbedio uslugu mora da bude konkurentan sa tom uslugom koju će da vrši. Država se pokazala kao jako loš poslodavac u ovim oblastima. prof. dr Zorana Mihajlović.Izvolite. nekih većih važnih i regionalnih i drugih organizacija, jer je nekima jako dobro da posluju kada je Srbija zatvorena. Jer, kada je Srbija zatvorena znaju odlično da posluju i znaju kako to izgleda. Kada je Srbija nekada bila pod sankcijama, tada sve može da se dešava i sve može da se radi.Srbija je jedna moderna demokratska država koja poštuje svoj Ustav i svoje zakone i Srbija, naravno, vodi računa i o lukama i za razliku od svih pre SNS, dakle Vlada dakle Vlada Srbije je izdvojila lučka zemljišta i lučku infrastrukturu, baš zato da se ne bi prodavalo lučko zemljište, pa je obezbedila da se ulaže u sve drugo.Prema tome, ono što ćemo raditi u budućnosti u ulaganjima u luke koje za nas jesu važne u vodnom saobraćaju, dakle biće možda i mogućnost koncesije, a ne potpuno prodaje jednog dela luka, zato što mi hoćemo da ostanemo vlasnici, zato što znamo šta znači ulaganje u vodni saobraćaj.Oni koji nemaju nikakve rezultate i koji su pravili rezultate samo za svoje neke lične potrebe, interese, jer kao što kažem, za vreme sankcija i zatvorene Srbije, nema sistema, nema pravila i svašta može da se radi. E, pa mi tako ne radimo. Mi radimo pregledno i transparentno. U tome se razlikuje naša stranka i naša Vlada od nekih drugih koji su imali neke druge interese.Dakle, još jedna stvar, kada se pominju sve ove kompanije, mi tu imamo tržište.Kada pričamo o kapacitetima, dakle, „Mitan Oil“ ima kapacitet 50.000 kubika skladišta u luci Smederevo, NIS ima kapacitet 200.000 kubika u istoj luci, OMV - 19.000, MOL - „Lukol“ - 30.000. To znači da nema monopola nekih od kompanija koje se pominju, jer nama nije u interesu da imamo monopol, upravo u lukama. Želimo da nemamo monopol i sve smo učinili u tom smislu da ga nema.Tako da puno poluistina je bilo, ali još više laži,